Депозиран е Проект на решение за избиране на Комисия по отбрана. Вносител е Георги Свиленски. Моля вносителят да представи Проекта. ИВАН

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Предлагаме Ви: „Проект! РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия по отбрана Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България

Благодаря Ви. Откривам дискусията по предложения проект. Няма желаещи. Закривам дискусията. Моля да преминем към гласуване на представения проект.

Парламентарната група на „Движение за права и свободи“ предлага за членове на Комисията народните представители Елхан Кълков и Джейхан Ибрямов. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА „БСП за България“. Заповядайте Благодаря, господин Председател. От името на „БСП за България“ предлагам за председател на Комисията по отбрана Атанас Зафиров и за член Петър Кънев. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Свиленски. От „Има такъв народ“? Заповядайте, госпожо Василева. Благодаря Ви, господин Председател. От името на парламентарната група на „Има такъв народ“ за Комисията по отбрана предлагам Александър Атанасов Александров и Светлин Костов Стоянов, като предлагаме Александър Александров за заместник-председател. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря.

Откривам дискусията по представения проект. Няма желаещи. Прекратявам дискусията. Преминаваме към гласуване.

Депозиран е Проект на решение за избиране на Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред от народния представител Атанас Славов. Заповядайте да представите Проекта. Благодаря Ви, господин Председател. „Проект! РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на

5 от парламентарната група на ГЕРБ-СДС, 3 от парламентарната група „Движение за права и свободи“, 2 от парламентарната група „БСП за България“, 2 от парламентарната група „Има такъв народ“, 2 от парламентарната група на „Демократична България“ и 1 от парламентарната група на партия

Благодаря Ви, господин Председател. От името на парламентарната група на „Продължаваме Промяната“ предлагаме за членове на Комисията: Рена Стефанова, Калин Иванов, Юрий Козлов, Николай Ангов, Инна Иванова, Калоян Икономов, а за неин заместник-председател предлагаме Рена Стефанова. Благодаря.

предлагаме: Христо Терзийски, Младен Маринов, Маноил Манев, Ивелин Иванов и Радомир Чолаков. За заместник-председател на Комисията предлагаме Христо Терзийски. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря. Заповядайте, господин Хамид. Благодаря, господин Председател. За членове на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред предлагаме господата: Мустафа Карадайъ, Ахмед Ахмедов и Гюнер Ахмед, като господин Ахмед Ахмедов предлагаме за заместник-председател. Благодаря Ви. Заповядайте от името на „БСП за България“. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, от името на „БСП за България“ предлагам Крум Зарков за член и Бойко Клечков за заместник-председател. Благодаря. Благодаря. „Има такъв народ“? Благодаря, госпожо Василева. „Демократична България“. Благодаря Ви, господин Председател. От името на „Демократична България“ предлагаме Атанас Атанасов и Ивайло Мирчев, като Атанас Атанасов предлагаме за председател на Комисията.

Благодаря, господин Председател. От името на ВЪЗРАЖДАНЕ предлагаме за член на Комисията Петър Петров. Благодаря. Благодаря Ви, господин Русчев. Мисля, че отново сме поставени пред хипотеза на пет номинации за заместник-председатели: Рена Стефанова – от името на „Продължаваме Промяната“; Христо Терзийски – от името на ГЕРБ-СДС; Ахмед Ахмедов – от името на ДПС; Бойко Клечков и Николай Радулов.

Оттегляте предложението за Ахмед Ахмедов за заместник-председател. Благодаря. Откривам дискусия по направените номинации. Заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Искам да изразя мое лично мнение, а не становище на парламентарната група. На протестите миналата година – над 300 дни, мисля, че бяха тези млади хора, искаха промяна на модела на управление на държавата,

две от парламентарните групи – едната вече я няма – „Изправи се! Ние си отиваме!“, другата е тук, нямат нищо общо с тази промяна. Аз искам да се обърна към мандатоносителя от „Продължаваме Промяната“. Основната дума, основното мото при протестите и във Вашата предизборна кампания е „Промяна“. Аз не съм съгласен и ще изкажа моето лично мнение за председател на Комисията за генерал Атанасов, на който се извинявам, че съм с гръб към него, но такова е неговото положение в парламента – той е заместник-председател. Когато искаме да бъде извършена една промяна, ние направихме промени в Правилника

Това е изключително отговорен пост „заместник-председател на Народното събрание“. Това е една от най-важните комисии и исканията на гражданите за промяна в модела на управление са насочени и срещу статуквото. Генерал Атанасов от 20 години е част от това статукво в различни форми – в Реформаторския блок е бил част от правителството на Борисов и спомагаше да не падне от власт това правителство. Искам да изкажа това мнение, защото представителите на неговата партия, неговите членове му искат оставката и в един момент ние го избираме на два отговорни поста: заместник председател на парламента и председател на Комисията по сигурност.

към гласоподавателите, които желаят промяна на модела на управление. Имам забележки и към други двама членове, но това вече не е моя работа, защото те не са част от нашата коалиция. Благодаря Ви. (Ръкопляскания

и само няколко изречения ще кажа. Аз не знам в какво статукво ме слагате, но аз никога не съм бил в управляваща позиция и не знам за какво говорите в крайна сметка. А иначе като говорите за протестите, аз миналата година бях през цялото време на площадите и на Орлов мост, но аз Вас не съм Ви виждал там, така че не знам в кое статукво – пак казвам, ме слагате.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

и го виждам последните месеци, а и последните дни. Промяната продължава в посока да вадим скелети от гардероба и да се връщаме в периоди отпреди 1989 г., като асоциация, включително и като действия на Министерството на вътрешните работи от последните няколко месеца. И от тази гледна точка поне за мен е съвсем нормално при тези действия на милицията от последните месеци министър на МВР да бъде господин Рашков и нормално е според мен председател на Вътрешната комисия да бъде господин Атанасов, така че няма какво да се чудим. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря, господин Карадайъ. Няма желаещи. Господин Атанасов, Вашето изказване да го считаме ли за възражение по смисъла на Правилника срещу срещу номинацията на генерал Атанасов, за да го подложим на отделно гласуване? Господин Председател, аз съм ясен, последователен и лоялен коалиционен партньор. Аз отправих молба до генерал Атанасов да си направи отвод от Комисията. Ако той не желае, аз ще се съобразя с желанието на моята парламентарна група и ще гласувам за него, но изложих своите мотиви, защото съм длъжен да ги изложа пред хората, които са гласували за мен. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Атанасов. Други изказвания? Няма. Прекратявам дискусията. Преминаваме към гласуване на номинациите в цялост.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

група. 2. Избира за членове на Комисията: … 3. Комисията се председателства на ротационен принцип за една парламентарна сесия според числеността на парламентарните групи, последователно от членовете на Комисията. 4. При отсъствие на председателя Комисията се ръководи от следващия по ред ротационен председател, определен в т. 3.“

Благодаря, господин Председател. От името на парламентарната група на „БСП за България“ предлагам Атанас Зафиров за член и Филип Попов за ротационен председател. Благодаря.

Благодаря Ви. Откривам дискусията по предложените номинации. Заповядайте, господин Гаджев. Уважаеми господин Председател! Дами и господа народни представители! Без да искам да засягам когото и да е от номинираните, смятам, че всичките или повечето от тях са хора, които заслужават, но имам един въпрос. Член 21, ал. 7 от Правилника гласи следното: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 Комисията за контрол над службите за сигурност и така нататък се председателства на ротационен принцип за една парламентарна сесия според числеността на парламентарните групи“. цялото ми уважение към господин Попов, но доколкото знам, БСП не е най-голямата парламентарна група. И тук въпросът е: доколко ще спазим този правилник? Защото по логиката на Правилника председателят на тази комисия трябва да е от „Продължаваме Промяната“. Такава е логиката на Правилника. Ако искахте, да го бяхме изменили миналата седмица. Ама нали вече го гласувахме, този правилник е влязъл в сила. Затова ми е въпросът: как изпълняваме Правилника. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Гаджев, много правилно прочетохте Правилника – всяка парламентарна група предлага своя ротационен председател. Тоест ние отсега заявяваме, че господин Филип Попов е ротационният председател и когато му дойде времето, ще влезе във функциите на председател, така че може би другите колеги трябва да направят своите предложения.

Господин Цонев. Благодаря, господин Председател. Да, коректно е да се каже кои са ротационните председатели и да бъдат избрани сега, защото, когато дойде време да станат председатели, няма да са легитимни, ако няма акт на залата. За ротационен председател от нашата група предлагам Хамид Хамид.

1. Комисията по бюджет и финанси се състои от 23 народни представители, от които: 6 от парламентарната група на „Продължаваме Промяната“; 6 от парламентарната група на ГЕРБ СДС; 3 от парламентарната група на ДПС; 3 от парламентарната група на „БСП за България“; 2 от парламентарната група на „Има такъв народ“,

Благодаря Ви, госпожо Стефанова. Откривам дискусията по предложения проект. Прекратявам дискусията по предложения проект. Моля да гласуваме.

Благодаря, господин Председател. От името на парламентарната група на „Продължаваме Промяната“ предлагам за членове на Комисията Росен Костурков, Марин Шишев, Татяна Султанова-Сивева, Иван Манев, Стоян Георгиев и Александър Дунчев. За заместник-председател на Комисията предлагам Росен Костурков. Благодаря

предлагам Десислава Танева, Румен Христов, Ирена Димова, Мария Белова, Георги Станков, като за заместник-председател предлагам Десислава Танева. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви. Заповядайте, господин Хамид. Благодаря, господин Председател. От името на парламентарната група на „Движение за права и свободи“ предлагам за членове на Комисията по земеделието, храните и горите народните представители Ализан Яхова, Имрен Мехмедова и Димитър Аврамов,

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, от името на „БСП за България“ за членове на Комисията предлагам Владимир Маринов и Веска Ненчева. Благодаря Ви. Госпожо Василева, Благодаря Ви, господин Председател. От „Има такъв народ“ за Комисията по земеделието, храните и горите предлагам Пламен Николаев Абровски и Златомира Димитрова Карагеоргиева-Мострова, като предлагам Пламен Абровски за председател.

Няма желаещи. Прекратявам дискусията. Преминаваме към гласуване на номинациите.

Предложението е прието.

от името на парламентарната група на „Продължаваме Промяната“ предлагаме: „Проект! РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия по труда, социалната и демографската политика Народното

23 народни представители, от които: 6 от парламентарната група на „Продължаваме Промяната“, 6 от парламентарната група на ГЕРБ-СДС, 3 от парламентарната група на „Движение за права и свободи“, 3 от парламентарната група на „БСП за България“,

Благодаря Ви, госпожо Стефанова. Откривам дискусията по предложения проект. Прекратявам дискусията по предложения проект. Моля да гласуваме.

Заповядайте, господин Стефанов, за номинации

Благодаря Ви, господин Председател. За членове на Комисията по труда, социалната и демографската политика предлагаме Деница Сачева, Илиана Жекова, Иван Червенков,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! За членове на Комисията парламентарната група на „Движение за права и свободи“ предлага народните представители Хасан Адемов, Адлен Шевкед и Севим Али, като ние предлагаме доктор Хасан Адемов за заместник председател на Комисията.

Благодаря, госпожо Василева. „Демократична България“? Заповядайте, господин Михалев.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 Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! От името на парламентарната група на партия ВЪЗРАЖДАНЕ предлагам Ангел Георгиев. Благодаря Ви. И отново ще се наложат допълнителни дискусии. Нямаме предложение за председател, но имаме пет предложения за заместник-председатели. Откривам дискусията. Заповядайте, господин Хамид. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! Вчера следобед получихме покана за Председателски съвет в Народното събрание, насрочено за днес от 8,30 ч. На същия Председателски съвет тази сутрин научихме аз и госпожа Мукаддес Налбант, присъстващи на него, че коалиционният съвет, мнозинството са решили, взели са решение „Движение за права и свободи“ да председателства Комисията по труда и социалната политика. От името на нашата група и от името на всички наши колеги Ви благодаря за доверието, но практика от 31 години е тези неща да стават с диалог, с консултации, с разговори между всички парламентарни групи. Всъщност този похват ни е познат от 2009 г. – първите стъпки на ГЕРБ. Те също, колеги, бяха решили, без да се консултират, да дадат на „Движение за права и свободи“ една парламентарна комисия, но те поне бяха проявили смелостта предния ден да ни уведомят за тяхното решение. Вие, колеги, не направихте и това. Вие сте промяната, а вървите по техните стъпки. Правите същото, даже и по-лошо от тях. Няма начин, уважаеми колеги, някой да взема решения, които касаят „Движение за права и свободи“, без да е водил разговори с ДПС. Няма как ДПС да приеме Ваше решение като направено такова, без да сме водили разговор. Заявихме тук от първия ден, че ще бъдем конструктивна опозиция, ще разговаряме с Вас. Сигурен съм, че посредством диалога ще намерим решение на всеки въпрос. Вие се отнесохте толкова пренебрежително към парламентарната група на „Движение за права и свободи“. Няма как да приемем някой да взема решения вместо нас. вместо нас. Открити сме за диалог оттук нататък, можем да разговаряме. Предполагам ще вземете поука от това Ваше решение. Благодаря Ви. Благодаря, господин Хамид. Други изказвания? Заповядайте, господин Биков. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Аз вземам повод от изказването на господин Хамид, за да кажа, че с нас също не беше воден никакъв разговор по отношение на комисиите. Сега разбрахме сутринта, че ще ни бъде дадено председателско място в Комисията по вероизповедания. Вероятно за управляващото мнозинство е някаква такава комисия, която е подценена и е дадена колкото да нямаме председател на комисия, която контролира евентуално някакво министерство. Ние ще приемем това подаяние не за друго, а защото не искаме да обидим религиозните общности в България, за които тази комисия е важна. Тя за Вас може и да е някаква синекурна комисия, но за тези хора е важна и нашето уважение към всички религиозни общности в България не ни позволява да го откажем, иначе бихме се отказали. Правим го единствено за да не обидим тях. Начинът, по който подходихте в разпределението на комисиите, се различава, между другото, дори от 46-ото народно събрание, където конфронтацията беше доста по-сериозна. Въпреки че там имаше сериозна конфронтационна среда, тогавашното управляващо мнозинство все пак ни покани на някакви разговори, обсъждахме комисиите. Беше постигнато някакво съгласие и въпреки кратката работа на онзи парламент тези комисии заработиха. Сега сте решили по този начин да го направите. Предполагам, че причината за това не е, че нещо не ни харесвате, просто сте решили да си разпределите там квотно. иначе за ЦИК сме против квотите, но като стане въпрос да станем председатели на някоя комисия, ще се избием тук. Ние сме били и председатели на комисии. Нямаме някакъв кой знае какъв ентусиазъм, още повече че сме в опозиция, но да знаете, че това, което правите, не е добре. Дали някой ще бъде председател на комисията, или обикновен член, няма никакво значение за това да си върши работата. Единствената разлика е, че ще получите евентуално някакъв шофьор и кола. Да сте живи и здрави да ги карате със здраве, колкото сте председатели, но не се прави така. Можеше да ни извикате, да кажете: „А бе, колеги, нямаме достатъчно комисии. сме четири формации, всеки трябва да вземе по нещо. За Вас остават три. Вземете даже Жалбите и петициите и другите такива комисии, пък ние ще си вземем, защото искаме да сме началници!“ Недейте да лъжете хората, че сте някакъв А отбор и че тук сте предложили А отбор за председатели на комисии. Никакъв А отбор, моля Ви се! За съжаление, подценявате някои неща, защото между Вас – в четирите

едни доклади се писаха, брисаха се и какви ли не работи. Това е специфична дейност. Подгответе се добре, защото Правната комисия, хайде, господин Каримански вече има опит в Бюджетната, но той знае какво е да влезеш с летящ старт в една тежка комисия. За другите комисии ако си мислите, че е само возене на колата, много сте се излъгали. Там има техническа работа. Хубаво, някои ще ходят пеша вероятно, че може и да се снимат даже, като ходят пеша. Ние пак ходим пеша, но не се снимаме. На господин Хазарта виждам, че вече му е писнало. Дай боже, и той някой ден да стане председател на комисия, пък защо не и министър.

Господин Ненков, нали ще е за Комисията по труда, социалната и демографската политика?

важна. Повод за моето изказване е това, което колегата Хамид каза – то е принцип на работа, не става въпрос конкретно за Комисията по социална политика. Но колеги, ние нямаме никакво желание да носим отговорност с Вас. Трябва да го знаете. Вие си носите отговорност. Вие сте четирите партии, които сте си нагласили по някакъв странен начин ръководствата на тези комисии и ние не искаме по никакъв начин да участваме в това, което ще се случва. Ние сме опозиция и ще бъдем такива. Така хората са определили и ние ще спазим този демократичен принцип. Колеги, искам да Ви предупредя нещо. На път сте – обръщам се към четирите партии, да превърнете в едно клише изречението: „Да върнем парламентаризма.“ Не знам къде ще връщате този парламентаризъм. Тук не става въпрос дали уважавате опозицията или не, тук става въпрос за уважение – това, което българските избиратели са отредили. ГЕРБ е управлявала дълги години и винаги, ето тук зад мен е господин Вигенин, Петър Кънев, други колеги, които са оглавявали важни… (реплика от с цялото уважение към него – всички тези колеги, да не изреждам още, са били председатели на комисии, а ГЕРБ е имала мнозинство, заедно с „Обединени патриоти“, и ако бяхме решили, можеше да не дадем нито една комисия, така. Не се прави! Това не е демокрация, не е парламентаризмът, за който Вие толкова сериозно прокламирахте няколко месеца. Пак повтарям, това не е уважение или неуважение. Ние не искаме да ни уважавате. Ние искаме да уважавате това, което българските избиратели са направили чрез своето гласуване, защото това е представителна демокрация, още повече, че това е и смисълът на демокрацията – когато власт власт възпира. Когато все пак имаш председатели на комисии от опозицията, което е признак на високо израстване в мисленето на демократите,

не може да разреши някаква тема, но той все пак може да поставя различни теми, да изисква информация – има повече правомощия, отколкото един обикновен член на комисия. Това е още по-добра гаранция

ръководни такива, просто искам да излезе някой и да каже какъв е принципът. Защото преди малко стана въпрос как не е трябвало да се прави на партиен принцип, на партийни квоти, но всъщност днес това, което гласуваме, е явно доказателство, че всъщност, когато Ви е угодно – не Ви харесва да има квотен принцип, но явно в днешната ситуация това е точно обратното. Как ще ми обясните, че примерно „Демократична България“ – без лично отношение към всеки един от колегите, които ще заемат ръководна позиция, как „Демократична България“ има трима председатели на комисии, а ГЕРБ, която е втората по сила парламентарна група – на два процента от първата, има една, и то, без да обиждам вероизповеданията, колегата Биков достатъчно добре каза защо ще поеме тази комисия, но тя в крайна сметка не е структуроопределяща и няма за цел да контролира което и да било министерство. Може ли някой все пак да излезе – призовавам колегите мандатоносители – да обясни какъв е принципът на разпределение на ръководствата? Реплики? Няма. Други изказвания? Също няма. Прекратявам дискусията. Не, всъщност ще има ли промени в номинациите? Заповядайте, господин Михалев. уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги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 Благодаря, господин Михалев. Заповядайте, госпожо Атанасова.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми дами и господа! Днес очевидно Народното събрание много повече се вълнува от собствения си живот евентуалното избиране на някого в комисии, а не по други теми, които са жизненоважни за българите, но това настрана, говорихме вече сутринта. Това, което се налага да кажа, въпреки че нямах намерение да вземам думата, е по отношение на липсата на диалог между парламентарните групи по отношение на разпределението на комисиите, числеността и ръководните длъжности. Правя го, след като изненадващо „Демократична България“ оттеглят своята номинация за заместник-председател и предлагат председател. Нищо лично, госпожо Белобрадова, много харесвам Вашите постове, Вашата социална работа и така нататък, но считам, че това е поредното нарушение на всякакви принципи и парламентарни практики от началото на демокрацията до момента. Много се извинявам, обаче тежестта на парламентарната група на „Демократична България“ с 16 човека да вземе четири ръководства на комисии, плюс заместник-председател на парламента, плюс председател на Вътрешната комисия и член на Комисията за контрол на службите, е, меко казано, проява на лош вкус. Уважаеми колеги, вярно е, че промяната започна и сигурно трябва да продължи, но Вие грабите с пълни шепи от тази власт. Смятам, че процентите, които сте получили на избори, като доверие на българските граждани, не отговарят нито на амбициите Ви, нито на това, което очевидно колегите от коалиционното управление ще подкрепят с гласуването на

по отношение числеността на комисиите. Извинявам се, без да обидя хората, ангажирани с културата, но Комисията по култура се състои от 21 членове, колкото е и Комисията по икономика, както и тази по регионално развитие, по здравеопазване, по образование и така нататък. Освен всичко, сега започва спор по разпределението на ръководните позиции. Не знам с каква експертиза разполагат голяма част от ръководните длъжности – хората, които ще ги заемат, дано да са експерти. Съдейки по номинацията за председател на Регионалната комисия, обаче не съм обнадеждена. Освен това смятам, че членовете на Комисията, които са излъчени от парламентарните групи и на ДПС, и на БСП, и на ГЕРБ, са далеч по-подготвени. Въпреки това ние няма да поискаме председателското място на тази комисия, макар че считаме, първо, че предложението ни за член и заместник-председател – госпожа Деница Сачева, е удачно и за председател, но предпочитаме Вие да носите цялата отговорност за всичко, което ще се случи в областта на социалната политика. Така че, уважаеми колеги, продължители на промяната, отговорността се носи, когато ще можете да контролирате колегите си от Социалистическата партия и техния министър Гьоков. Направете предложение за председател от Вашата квота, ние ще Ви подкрепим. Благодаря. Благодаря. Реплики има ли? Няма реплики. Господин Вигенин – за процедура. Благодаря, уважаеми господин Председател. Бяха чути валидни аргументи от страна и на управляващото мнозинство, и на опозицията. Смятам, че решението решението по отношение на тази комисия не е съгласувано добре, не е съгласувано навреме. Не мисля, че в зала трябва да правим резки движения и в движение да решаваме неща, които би следвало да се обсъдят внимателно както в рамките на мнозинството, така и с опозицията. Затова предлагам от името и на нашата парламентарна група формирането на тази комисия да бъде отложено – може би за утрешния ден, и да продължим с останалите комисии. Благодаря. Не Ви чух, но – обратно становище?

Господин Председател, аз нямам обратно становище. Искам да Ви припомня, че имаше гласуване по-рано, че днешният пленарен ден ще завърши до изчерпване точно на тази точка. Не знам по каква част от Правилника може би ще го отложим за утре. Затова Ви предлагам – може да предложите Вие, една почивка, за да се уточните и да вземете решение като управляващи. Благодаря Ви. Уважаеми колеги, искам да предложа от името на група почивка, за да може внимателно да обсъдим създалата се ситуация и да може да се вземе най-доброто и балансирано решение. Ние нямаме някакви претенции.

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги народни представители, аз смятам, че при така направеното предложение можем да се опитаме и да дадем шанс в рамките на почивката да постигнем съгласие. съгласие. Сега оттеглям моята процедура, но ако след почивката все още нямаме решение, тогава ще я направя отново, защото трябва внимателно да обсъдим формирането на такава важна комисия, а и някои други, които предстоят. Благодаря. Благодаря, господин Вигенин. По искането на парламентарната група на „Демократична България“ обявявам прекъсване до 15,40